frá Þorsteini Sæmundssyni og frá dómsmálaráðherra við fyrirspurn á þskj. 154, um setningar og skipanir í embætti hjá löggæslustofnunum og stofnunum sem fara með ákæruvald, frá Birni Leví Gunnarssyni.

Stuðningur ríkisins við rekstur Herjólfs stendur ekki undir þeim skyldum við Vestmannaeyinga og úr því verður að bæta. Herra forseti. Ég hef ítrekað rætt stöðu atvinnu- og afreksíþróttafólks hér í þinginu að undanförnu. Það virðist því miður vera sáralítill skilningur á stöðu þessa hóps hjá ríkisstjórnarflokkunum, sem setur þau á sama stað og iðkun almennings. Neyðarkall barst í gærkvöldi frá leikmönnum Dominos-deildar karla og kvenna í körfuknattleik sem hvetja ríkisstjórn Íslands og sóttvarnayfirvöld til að heimila ábyrgar æfingar atvinnu- og afreksíþróttafólks að nýju meðan á heimsfaraldri stendur, enda eru æfingar mikilvægasti þáttur hvers kyns iðkunar. Æfingar byggja upp og viðhalda færni, þoli og þreki og í tilfelli íþróttafólks fyrirbyggja þær meiðsl. Þau hafa búið við skertar æfingar frá 20. október á höfuðborgarsvæðinu, en frá 1. nóvember um allt land, á sama tíma og æfingar og leikir fara fram alls staðar annars staðar á byggðu bóli. Það er auðvitað ekkert grín að vera að berjast við heimsfaraldur, en það virðist sem stjórnarliðar átti sig ekki á muninum á starfi atvinnu- og afreksíþróttafólks annars vegar og hins vegar áhugajoggurum eins og okkur, sem spriklum öðru hverju inni í líkamsræktarstöðvum og upp um fjöll. Við fyllumst stolti vegna árangurs okkar fólks á stórmótum, en staðan núna er sú að verði æfingar ekki leyfðar með góðum fyrirvara áður en leikir verða leyfðir er hætt við að íþróttafólk hafi ekki viðunandi tíma til áðurnefndrar uppbyggingar og verði því hættara við alvarlegum meiðslum og öðrum langvarandi afleiðingum. Slíkt mun hafa veruleg áhrif á keppnisíþróttir innan lands, jafnt sem á landsliðið. Hvernig stendur á því að í öllum ríkjum heims, nágrannaríkjum sem og ríkjum í fjarska, eru leyfðar æfingar og keppni í íþróttagreinum en ekki hér? Er þetta ekki einhver misskilningur, herra forseti?

Nú liggur fyrir nýtt hættumat fyrir Flateyri. Í því kemur fram að 30 hús, 30 heimili, eru á hættusvæði fyrir snjóflóðum. Samkvæmt hættumati frá árinu 2004 voru engin hús á hættusvæði C eftir að varnargarðarnir voru reistir fyrir ofan bæinn. mikil vonbrigði þegar í ljós kom að þeir varnargarðar sem reistir voru eftir snjóflóðin árið 1995 skyldu ekki reynast það öryggi sem fólk taldi sig búa við. Þar er gert ráð fyrir því að yfirflæðið og snjódýptin eftir snjóflóð gætu orðið meiri en gert var ráð fyrir við hönnun stoðvirkja á svæðinu.

Nú hlýtur neyðin að vera öllum ljós. Auk þess eru atvinnumannvirki ekki varin. Við megum ekki sofna aftur á verðinum. Við megum ekki telja aura þegar lifibrauð manna eða jafnvel mannslíf geta verið í húfi. Á þessum svæðum búa einstaklingar sem verða að geta treyst á það að stoðvirkin haldi þegar á reynir. Við verðum að geta tryggt öryggi þeirra og það strax. Nógu margar eru þær áskoranir sem við búum við á þessum svæðum nú þegar. Klárum þetta verkefni sem legið hefur fyrir síðan 1995. Virðulegi forseti. Þrátt fyrir stöðuna í samfélaginu er mikilvægt að framþróun atvinnulífsins stöðvist ekki og fjárfesting í atvinnuþróun haldi áfram. Samfélagið þarf á fjölgun starfa og auknum gjaldeyristekjum að halda. Aðstæður kalla á að stjórnvöld fari í aðgerðir sem hvetja til arðbærra fjárfestinga. Þá er ég að tala um viðbót við það sem þegar hefur verið gert í stuðningi við rannsóknir og nýsköpun og til að viðhalda fyrirtækjum. Með öðrum orðum er ég að tala um nýjar aðgerðir sem koma í veg fyrir stöðnun og skapa nýjar gjaldeyristekjur og störf hratt. Ég hef því í samvinnu við aðra þingmenn Framsóknarflokksins lagt fram tillögu um ríkisábyrgð á viðspyrnulánum til atvinnuþróunar. Tillagan gengur út á að veita allt að 200 millj. kr. ábyrgð á lánum til fjölbreyttra atvinnuþróunarverkefna hjá ólíkum aðilum þar sem ríkisábyrgð yrði veitt fyrir allt að 70% lánsfjárhæðar. Til að aðgerðin hefði marktæk áhrif við að örva útlán til atvinnusköpunar þyrfti heildarupphæð lána sem njóta ríkisábyrgðar að nema að lágmarki 10–15 milljörðum kr.

Tillögunni er ætlað að bregðast við vísbendingum um að niðursveiflan í hagkerfinu magnist vegna þess að fyrirtæki hafi ekki aðgang að lánsfjármagni fyrir góð og arðbær verkefni, verkefni sem lánveitendur teldu vænlegan fjárfestingarkost í hefðbundnu árferði en gjalda nú fyrir óvissuna. Hvatinn sem felst í ríkisábyrgðum ætti að geta nýst fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum þó að verkefnin væru flest lítil og meðalstór.

Virðulegi forseti. Það er annasamt ár handan við hornið. Stjórnvöld og þjóðin munu glíma við afleiðingar heimsfaraldurs og þá eru efnahagsþrengingar fyrirsjáanlegar með tilheyrandi niðurskurði. Það er engin óskastaða. Nú er mikilvægt að þingmenn vinni fyrir þjóð sína og gleymi ekki að réttindi einstaklinga eiga undir högg að sækja, nú meira en oft áður. þegar margir Íslendingar róa öllum árum að því hafa í sig og á í glímu við djúpa efnahagskreppu er eðlilegt að Persónuvernd, ein þessara mikilvægu stofnana, sé ekki það fyrsta sem komi upp í hugann, en hún er gríðarlega mikilvægur hliðarvörður fyrir frelsi einstaklingsins.

Persónuvernd sem réttarsvið og ekki síst sem stofnun, gætir réttinda einstaklinga og leiðbeinir stjórnvöldum og öðrum um málefni sem varða það hvernig einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og valdhafar skuli fara með persónuupplýsingar um einstaklinga. Oft eru þetta viðkvæmar upplýsingar og ekki síst verðmætar. Það er því mikilvægt að vernda þær eftir bestu getu. Það er skylda stjórnvalda að búa Persónuvernd ásættanleg starfisskilyrði og það er staðreynd að stofnunin hefur ekki bolmagn til að sinna skyldu sinni, hvorki gagnvart stjórnvöldum né almenningi, vegna fjárskorts og undirmönnunar. Fjölmargir aðilar leita til Persónuverndar með alvarleg mál sem varða grundvallarmannréttindi og ljóst er að stofnanir samfélagsins, einnig Alþingi sjálft, þurfa á leiðsögn Persónuverndar að halda.

Hæstv. forseti. Undanfarin misseri hefur orðið ljóst að afkomubrestur blasir við í landbúnaði. Aukinn innflutningur búvara hefur þrengt að mörkuðum. Covid-19 faraldurinn hefur aukið enn á þann vanda sem fyrir var. Nánar tiltekið má rekja það til hruns í fjölda ferðamanna og sóttvarnaaðgerða stjórnvalda. Þannig hefur sala á kjöti dregist saman um rúm 9% síðastliðna þrjá mánuði. Til viðbótar því hrannast nú upp kjötbirgðir bæði í búfé á fæti hjá bændum og í birgðageymslum sláturleyfishafa. Verði ekki gripið til ráðstafana til að koma í veg fyrir að meira kjöt komi inn á yfirfullan markað mun það leiða til hruns í verði á kjöti til framleiðenda. Á síðastliðnum tveimur árum hafa orðið breytingar á sölu mjólkur og mjólkurvara. Breytingin sést á ójafnvægi í sölu á mjólkurpróteini annars vegar og mjólkurfitu hins vegar. Stærsti áhrifaþáttur þessa ójafnvægis er innflutningur á ostum. Þegar staða íslenskra bænda er borin saman við stöðu bænda í nágrannalöndum Íslands, einkum í Noregi og aðildarríkjum Evrópusambandsins, er ljóst að mjög mikill munur er þar þar til staðar. Þannig hafa stjórnvöld í þessum löndum og framkvæmdastjórn ESB mun meiri heimildir til að grípa til aðgerða vegna tímabundins ójafnvægis á markaði, auk þess sem gripið hefur verið til viðamikilla stuðningsaðgerða vegna Covid-19 faraldursins.

en á milli áranna 2017 og 2019 hefur hlutfallið lækkað um 0,4%. Þetta kemur fram í skýrslu Kolbeins Stefánssonar, doktors í félagsfræði. Að tala um stórfelld svik í örorkukerfinu er fáránlegt.

Herra forseti. Tíminn er takmörkuð auðlind og tími til aðgerða gegn loftslagsbreytingum er á þrotum. Lausnin á þeim hamförum er ekki eins einföld og bólusetning við veiru og jafnvel þótt sumir reyni að bólusetja gegn sannleikanum í þessum efnum eru vísindin ótvíræð og afgerandi gagnvart því að loftslag jarðarinnar er að taka skjótum og alvarlegum breytingum. Það krefst fullrar athygli okkar allra strax. Losun gróðurhúsalofttegunda er enn langt yfir ásættanlegum mörkum. Sjórinn súrnar, jöklar hopa og afleiðingarnar eru þær að vistkerfunum okkar stafar slík ógn af að sjálfur lífvænleiki jarðarinnar er í bráðri og aðkallandi hættu. Okkur ber siðferðisleg skylda til að bregðast við strax og af alvöru og þunga. Við megum ekki missa þetta úr höndunum, það væri óhugsandi. Loftslagsverkföll ungs fólks voru áberandi á síðasta ári og þó að heimsfaraldur hafi átt hug okkar allra að undanförnu þá megum við ekki gleyma kröfum unga fólksins. Lýsum yfir neyðarástandi í loftslagsmálum strax. Skammt er síðan Nýsjálendingar stigu það skref og við eigum að gera það líka. Tryggjum alvöruaðgerðir þannig að við Íslendingar getum staðið við skuldbindingar okkar svo að meðalhlýnun jarðar haldist innan við 1,5°C. Leggjum fram aðgerðir út frá heildarlosun. Núverandi aðgerðaáætlun stjórnvalda boðar aðeins 8% samdrátt í heildarlosun. Hins vegar verður að tryggja að 50% samdráttur náist í heildarlosun fyrir árið 2030 og kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Að lokum, herra forseti, vil ég hvetja hæstv. forsætisráðherra í samvinnu við hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra til að skipa hið fyrsta loftslagsþríeyki. Tíminn er takmörkuð auðlind og þegar kemur að loftslagsmálum er tíminn nærri á þrotum.

Eigum við ekki rétt á dómurum og dómstólum sem við getum treyst að komi vel fram við borgara landsins og á réttlátan og sanngjarnan hátt? Hversu vel treystir þú dómurum sem þú veist að komust í dómarasæti með pólitískum bolabrögðum? Hversu vel treystir þú dómurum sem sitja í bláum sætum? Hvernig er dómgreind þeirra dómara sem sitja í þessum blámáluðu sætum og vita að allt sem þau gera litast af málningunni á stólnum þeirra, sama hversu heiðarlega þau rækja störf sín. Hvítþvottur eins og stólaskipti gengur ekki upp. Blái gljáinn mun alltaf skína í gegn því að bláminn fylgir dómurum og skipunum þeirra en ekki sætunum. Það sér hver sem vill sjá það. Það er því ekki nema eitt hægt að gera og það er augljóst, það hefur verið augljóst frá upphafi. Það sem þarf að gerast er að dómararnir þurfa að víkja. Það er ekki flóknara en það. Hitt sem þarf að gera er að koma í veg fyrir að flokkurinn, sem hefur alltaf beitt bolabrögðum þegar þess þarf til að hann komi sínu fólki að, fái að koma nálægt völdum.

þá áhugaverðu staðreynd að ég fékk tölvupóst í gær þar sem ég var hvött til þess að fella tillögu sjálfrar mín og meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um að hækka sóknargjöldin — eða ættum við kannski öllu heldur að segja leiðréttingu á sóknargjöldunum? Ég held að það sé tímabært að við þorum að taka þá umræðu í þessum sal hversu miklu máli kirkjan og önnur trúar- og lífsskoðunarfélög skipta fyrir samfélagið. Þau gegna veigamiklu hlutverki í samfélagi okkar og á tímum sem þessum er vissulega þörf Það er áhugavert að skoða rannsóknir um langlífi fólks og ég hygg að margir hér inni hafi fylgst með þáttum eða lesið bækur um bláu svæðin svokölluðu,

En það hefur líka með það að gera að fólk sameinast í trú á einhvern æðri mátt. Það getur verið mismunandi á hvað fólk trúir eða hvaða lífsskoðunarfélög fólk aðhyllist, en það skiptir einfaldlega máli fyrir lífsgæði og fyrir lengd lífs að við sameinumst um eitthvað slíkt.

árið 2017 þegar Landsréttur var skipaður í fyrsta sinn er mikilvægt að hafa í huga hver hinn raunverulegi lögfræðilegi ágreiningur er í málinu, grunnlögfræðilegi ágreiningurinn. Hann snýst um atriði sem varðar það hvort þáverandi dómsmálaráðherra hafi fullnægt rannsóknarskyldu með nægilega skýrum hætti þegar hún ákvað að gera tillögu um dómara sem byggðist á því að dómarareynslu var gefið meira vægi en öðrum þáttum sem hæfnisnefnd hafði byggt á. Þetta var hinn lögfræðilegi ágreiningur. Það skulum við hafa í huga þegar við hlustum á stóryrði einstakra þingmanna eins og hv. þm. Björns Levís Gunnarssonar um þessi efni. Það skulum við hafa í huga þegar menn reyna að blása þetta út eins og hér á Íslandi hafi verið framin stórkostleg mannréttindabrot af því að maður sem hafði játað á sig tiltekið brot var dæmdur af dómara sem hafði verið metinn hæfur af matsnefnd, og metinn hæfari af hálfu dómsmálaráðherra en einhverjir aðrir. Við skulum setja hlutina aðeins í samhengi hvað það varðar. Hitt er svo annað mál að auðvitað verður íslenska ríkið að efna samningsskuldbindingar sínar samkvæmt mannréttindasáttmálanum og greiða viðkomandi þann kostnað sem kveðið er á um í dómsorði í niðurstöðu yfirdeildar Mannréttindadómstólsins. En auðvitað verðum við síðan í framhaldinu að velta fyrir okkur og ræða

Í þeim birtist ákall til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur um að virða skýran vilja Alþingis um lögfestingu samningsins um réttindi fatlaðs fólks. Eftir tíu daga átti ríkisstjórnin nefnilega að vera búin að leggja fram frumvarp þess efnis. Það mun ekki gerast. Ekkert svona mál er á dagskrá ríkisstjórnarinnar.

Hvað er eiginlega í gangi? Veit þjóðin hvað er að gerast? Vita fjölmiðlar það? Þetta er nefnilega stórmál. Við samþykktum hér öll saman, úr öllum flokkum, mál sem myndi stórbæta réttarstöðu fatlaðs fólks. Og ríkisstjórninni var falið hið skýra hlutverk að leggja fram frumvarp innan ákveðins tímaramma. Herra forseti. Af hverju er verið að svíkja þetta mál af öllum málum? Þetta risaskref, lögfestingin, myndi stórbæta réttarstöðu fatlaðs fólks og öryrkja á Íslandi, en með því yrðum við eitt fyrsta landið í heimi sem tæki þetta stóra skref. Ég spyr því: Ætlar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur í alvörunni að koma í veg fyrir það?

Það er gríðarlega mikið fagnaðarefni því að þarna er á ferðinni eitt stærsta framlag Íslendinga til náttúruverndar og er þá stórt til jafnað. Það vekur athygli í málinu hversu mikið samráð hefur verið haft við hagsmunaaðila og hversu vönduð sú vinna er sem liggur að baki, hve mikill tími hefur farið í að reyna að ná jákvæðri lendingu fyrir alla. Skilaboðin sem felast í miðhálendisþjóðgarði eru líka engin smáskilaboð til heimsins. Í því sambandi er rétt að vitna til nýlegrar greinar Jóns Kalmans Stefánssonar á Það er ekki lengur spurning um hvort þessir miðhálendisþjóðgarður verði að veruleika og það er gríðarlega mikilvægt. Mikilvægi hans fyrir ferðaþjónustu í landinu er óumdeilt, einmitt á þeim svæðum þar sem atvinnuleysi og erfiðleikar í tengslum við heimsfaraldur hafa knúið hvað þyngst að dyrum. Þetta verður frábært tækifæri fyrir okkur öll og fyrir heiminn allan. Tíminn hefur svo sannarlega unnið með náttúruvernd og lítið fræ, sem kallað var hrakyrðum fyrir ekki svo mörgum árum, er nú á góðri leið með að verða að fallegu blómi. Við skulum njóta þess saman og hjálpast að við að vökva þetta frábæra blóm sem við erum að skapa á íslenska hálendinu. Herra forseti. Hagræðing í ríkisrekstri er viðvarandi verkefni. Það er hlutverk fjármálaráðherra og í rauninni ríkisstjórnarinnar allrar að vinna stöðugt að því að koma auga á tækifæri til úrbóta.

án þess að skerða lífskjör. Eitt af því sem bent var á og skiptir máli er að vinna starfsfólks hjá stærri stofnunum nýtist betur en hjá þeim smærri. Að jafnaði sinnir tvöfalt fleira starfsfólk störfum sem falla utan kjarnasviðs þess hjá stofnunum með færri starfsmenn en 50, samanborið við stofnanir sem hafa fleiri starfsmenn en 50. 50. Stærri stofnanir hafa líka betri möguleika á að uppfylla ákvæði stjórnsýslulaga en þau sem smærri eru. Það hefur umboðsmaður Alþingis m.a. bent á. Ávinningurinn er hins vegar enn fjölbreyttari. Smáar stofnanir hafa síður möguleika á því að laða til sín hæft starfsfólk vegna hættu á faglegri einangrun og takmörkuðum framtíðarmöguleikum í starfi. Smæðin eykur líka líkur á hárri starfsmannaveltu og dregur úr framleiðni. Um 60% ríkisstofnana falla í þennan flokk, þ.e. hafa 50 starfsmenn eða færri.

Sameining skattembættanna skilaði sér í styttri afgreiðslutíma á erindum og kærum og tekjur af eftirliti jukust. Framlög ríkisins lækkuðu síðan um 17% á sama tíma. Svipaða sögu má segja af sameiningu lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu.

Þar sem ég komst ekki að í óundirbúnum fyrirspurnum í gær vil ég nota tækifærið til að koma að nokkrum áhersluatriðum varðandi dóm yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu í Landsréttarmálinu þann 1. desember. Dómurinn er gríðarlega merkilegur, gæti ekki verið skýrari um að fordæma pólitísk afskipti af dómsvaldinu á Íslandi og hefur gríðarlegt fordæmisgildi fyrir öll aðildarríki Evrópuráðsins þegar kemur að pólitískum skipunum í dómstóla. Sérstaklega munu ríki á borð við Ungverjaland, Pólland og fleiri fyrrum Austur-Evrópuríki þurfa að horfa til niðurstöðunnar í fyrradag og búast má við viðbrögðum í þeim löndum vegna niðurstöðunnar. Það er ekki gaman fyrir Ísland sem rótgróið lýðræðisríki að skipa sér í hóp óþroskaðra lýðræðisríkja eins og sum fyrrum ríki Sovétríkjanna eru. Það er vissulega slæmt fyrir Ísland að fá á sig þann áfellisdóm að það sé verið að brjóta á grundvallarreglum í mannréttindasáttmálanum eins og formaður Lögmannafélagsins sagði í fjölmiðlum í gær. Hún og fleiri, þar með talin sú sem hér stendur, hafa kallað eftir því að ríkisstjórnin bregðist skýrt við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins og geri viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Hvað felst í því? Það þarf að fara yfir þau mál sem hafa komið fyrir Landsrétt og gætu fallið undir endurupptöku og það þarf að leysa mál sem heyra undir alla vega dómarann sem eftir er af þeim sem

Undir þetta hefur Ragnhildur Helgadóttir, prófessor í lögfræði við Háskólann í Reykjavík, tekið og minnir á að íslenska ríkið sé samningsbundið til að koma málunum í rétt horf eftir dóminn.

Nú hefur Covid-faraldurinn staðið yfir í níu mánuði með grafalvarlegum afleiðingum fyrir líf og heilsu allra jarðarbúa. Farsóttarþreyta fer vaxandi meðal þjóða og við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af því. En nú berast jákvæðar fréttir frá bóluefnaframleiðendum. Vonir vakna um að við sjáum ljósið við endann á göngunum. Á fundi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar nú 26. nóvember var greint frá því að samtals 47 bóluefni væru í ferli, fjögur þeirra komin lengst og talin veita 70–95% vörn. Reikna má með að fyrstu markaðsleyfin verði veitt fyrir áramót og að afhending bóluefna geti þá hafist innan nokkurra vikna. Vinnuhópur heilbrigðisráðuneytisins hefur sinnt undirbúningi og framkvæmd á kaupum bóluefna á grundvelli samninga Evrópusambandsins við lyfjaframleiðendur. Íslandi og öðrum EFTA-ríkjum er tryggður sami aðgangur að bóluefnum og ríkjum Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn ESB hóf snemma undirbúning að samræmdri stefnu og viðbrögðum við útbreiðslu Covid-19. Vegna þess að ekki er vitað nákvæmlega hvaða bóluefni muni standast kröfur um virkni og öryggi útbjó ESB safn sem tilgreindi þá lyfjaframleiðendur sem rætt yrði við um kaup á bóluefni og sem vinna að gerð bóluefnis á mismunandi grunni til að hámarka möguleika á því að unnt sé að framleiða og dreifa bóluefni sem fyrst. Þegar liggja fyrir samningar framkvæmdastjórnarinnar við sex þeirra, m.a. AstraZeneca og Pfizer. Framkvæmdastjórnin semur um heildarmagn frá hverjum framleiðanda og ákveður hvernig það skiptist á milli hlutaðeigandi þjóða. Hver þjóð gerir jafnframt beinan samning við þá framleiðendur sem hún hyggst kaupa af bóluefni. Af Íslands hálfu liggur fyrir samningur við AstraZeneca og samningur við Pfizer er langt kominn. Samningurinn við AstraZeneca felur í sér kaup á tæplega 230.000 skömmtum sem duga fyrir um 115.000 einstaklinga. Frá Pfizer eigum við kauprétt á 170.000 skömmtum sem duga fyrir 85.000 einstaklinga og með fleiri samningum sem eru í undirbúningi tryggjum við okkur nægt magn bóluefna. Reglugerð mín um forgangsröðuðum við bólusetningu vegna Covid-19 hefur verið birt og þar var horft til leiðbeininga Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, sjónarmiða í sambærilegri vinnu nágrannaþjóðanna og ekki síst til þingsályktunar Alþingis um siðferðileg gildi við forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu. Það verður lögð áhersla á það að bólusetja fyrst þau sem eru í framlínunni í baráttu við sjúkdóminn, svo sem heilbrigðisstarfsfólk og annað starfsfólk á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum og deildum fyrir sjúklinga sem hafa smitast af Covid-19, einnig heilbrigðisstarfsmenn sem framkvæma sýnatökur vegna sjúkdómsins og starfsfólk hjúkrunar- og dvalarheimila. Bólusetning einstaklinga sem dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum og öldrunardeildum sjúkrahúsa verður einnig í miklum forgangi. Sóttvarnalæknir ber ábyrgð á skipulagningu og samræmingu bólusetningar og er heimilt að víkja frá forgangsröðun reglugerðarinnar ef nauðsyn ber til. Virðulegi forseti. Enn er ekkert bóluefni komið sem hefur markaðsleyfi í Evrópu nema neyðarleyfi fyrir Pfizer hefur nú verið samþykkt í Bretlandi. Gert er ráð fyrir að bóluefni frá Pfizer og AstraZeneca verði þar fyrst. Það er verið að ræða við aðila um dreifingarleiðir hér á landi en innkaup á búnaði til bólusetningar standa yfir. Það ætti að vera reiðubúið nú um miðjan desember. Við erum að vinna að gerð kynningarefnis fyrir almenning varðandi bólusetningarnar og fyrirkomulag bólusetninga í hverju heilbrigðisumdæmi ætti að liggja fyrir fljótlega. Virðulegi forseti. Eina leiðin til að stöðva þennan faraldur er að samfélagið nái því sem kallað er hjarðónæmi. Til þess þurfa allt að 60–70% landsmanna að hafa ónæmi gegn veirunni en aðeins 5.000–6.000 Íslendingar hafa nú staðfest smit. Það er því óraunhæft að ætla að ná hjarðónæmi öðruvísi en með bólusetningum.

og mögulega síðar. Það er óvíst hvort veiran getur tekið stökkbreytingum sem gerir bóluefnið óvirkt þótt vísbendingar séu um að þessi veira stökkbreytist síður en inflúensuveiran sem þarf að bólusetja við á hverju ári. Hvernig sem allt fer, er ráðlegt að við reiknum með því að fara að öllu með gát mögulega fram á næsta sumar. Virðulegi forseti. Það er sannarlega ástæða til aukinnar bjartsýni í samfélagi sem hefur staðið sig ótrúlega vel í glímunni við Covid-19.

í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ef við tökum bara körfuknattleik, handbolta og fótbolta, (Forseti hringir.) þá eru keppnir í gangi í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við. En fyrst er að hleypa þessu góða fólki á þann stað að (Forseti hringir.)

Eins og hv. þingmanni er ljóst og hefur komið fram í fjölmiðlum, hefur sóttvarnalæknir gert tillögu til mín á fyrri stigum sem hann dró til baka núna á dögunum, þar sem gert er ráð fyrir því að heimila þessa starfsemi. Það er augljóslega næsta skref, ásamt því að hækka

opnun, þessi tilslökun verði gerð, hafi ekki verið um nokkra hríð. Nú er tilvitnað viðtal við Runólf Pálsson lækni frá 21. október

að komi sú staða upp að sóttvarnalæknir leggi til að bíða enn um sinn með þessa tilslökun þá taki ráðherrann af skarið og leyfi æfingar, alla vega afreksíþróttafólks og keppnisfólks, því að sú staða sem við búum við núna er algerlega óviðunandi og hefur verið lengi. Það eru margþætt áhrif sem þessu fylgja, fyrir utan það hve mikil fylling fer úr hinu daglega lífi okkar almennings að geta ekki fylgst með því afreksíþróttafólki sem tekst á dagsdaglega okkur til skemmtunar.

er fyrst og fremst að gæta að meginreglum stjórnsýsluréttarins, að við gætum meðalhófs í öllum okkar ákvörðunum, og ekki síður að við gætum jafnræðis þegar við reisum skorður við starfsemi, ég tala nú ekki um að takmarka heimildir fólks til athafna.

Ég ætla að fá að nota þessar örfáu mínútur hér til að ræða aðeins meira inn í framtíðina. Við höfum verið í krísu og höfum verið að takast ágætlega á við hana. En mig langar að ræða við hæstv. heilbrigðisráðherra um langtímaáhrif Covid-tímans, bæði á þau sem hafa verið svo ólánsöm að smitast af Covid og glíma gjarnan við skelfileg eftirköst þess en líka fyrir okkur hin sem enn höfum verið það heppin að smitast ekki. Ég tók þátt í áhugaverðri vinnu um mat á hagsæld og lífsgæðum. Við erum búin að setja upp núna á þessu kjörtímabili ákveðna mælikvarða um hagsæld og lífsgæði. Þar fjöllum við um þrjá mismunandi þætti; þ.e. félagslega, umhverfislega og efnahagslega.

Það var áhugavert en líka sorglegt að sjá að eftir síðasta efnahagshrun þá minnkuðu lífslíkur

vaktar embætti landlæknis með reglubundnum hætti tiltekna mælikvarða í heilsu og lýðheilsu samfélagsins. En nú stendur yfir að auki stór rannsókn á líðan þjóðar sem er unnin í samstarfi embættisins og háskólans og það er stór rannsókn sem er gríðarlega mikilvæg á þessum tímum, ekki síst til þess að við getum tekið ákvarðanir sem byggja á upplýsingum og þekkingu, það er auðvitað mjög mikilvægt.

fjárlagafrumvarpi næsta árs, til þess að efla geðheilbrigðisþjónustu, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur á landsvísu með því að styrkja geðheilsuteymin og styrkja geðheilbrigðisþjónustu í heilsugæslunni. Við erum með tvo nýja stýrihópa sem hafa verið settir á laggirnar og verða undir forystu embættis landlæknis, annars vegar til að vakta geðheilbrigði og hins vegar til að vakta lýðheilsu, þetta eru sérstakir hópar sem fylgjast með þessum þáttum sem eru samkvæmt ábendingu embættis landlæknis mikilvægir. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um kynjabreytuna og hún er auðvitað mjög mikilvæg í þessu öllu, að fylgjast vel með henni og sérstaklega líðan ungs fólks, það hefur verið mjög mikið rætt í þessum faraldri. Ég hef sett af stað sérstaka vinnu við úttekt mælikvarða sem snúast um konur og heilsu. Síðast var gerð slík úttekt á árinu 2000 þannig að það er nú bara hátíðlegt að gera það núna 20 árum síðar að skoða sérstaklega samspil heilsu

þess vegna hygg ég að aðgerðir okkar hljóti að þurfa að miða að því hvernig við getum bætt líðan ungs fólks, auðvitað líðan fólks almennt en sérstaklega ungs fólks. En mig langar á síðustu sekúndunum að koma inn á mikilvægi endurhæfingarþjónustu, ég get ekki annað. Við sjáum að ákveðið hlutfall þeirra sem hafa fengið Covid er að leita sér endurhæfinguþjónustu. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig sér hún fyrir sér að við getum bætt enn frekar þá endurhæfingarþjónustu sem við bjóðum í landinu? Við vitum að

Hún hefur verið í lokaúrvinnslu í ráðuneytinu með það að markmiði að tímasetja aðgerðir og stilla upp ábyrgðaraðilum við hverja aðgerð um sig. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni

Við höfum áður rætt að það er mikilvægt að tryggja fyrirsjáanleika í aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Ég spyr ráðherrann um hvernig við gerum það best. Ég spyr um íþróttastarfið sem við verðum að tryggja, að íþróttafólkið okkar og börnin geti haldið áfram að æfa, komi til þess að endurskoða þurfi takmarkanir að nýju. Félagslegt mikilvægi krefst Ég spyr ráðherrann um fjöldatakmarkanir í verslunum sem eru gagnrýndar. Nú miðast fjöldatakmarkanir eins og til að mynda í 400 manna bíósal við sömu fjöldatakmarkanir og smáverslun í Kringlunni.

bæði fyrir iðkendur en líka bara fyrir samfélagið allt, og allt það félagsstarf sem á sér stað í kringum íþróttafélög. Við höfum lagt áherslu á það nú í haust að tryggja það að skipulagt íþróttastarf barna og ungmenna geti haldið áfram. Það er auðvitað mjög mikilvægt. Það sama gildir um hársnyrtistofur og snyrtistofur og starfsemi af því tagi sem hv. þingmaður nefnir, sem er núna heimil. því að hv. þingmaður spyr um fjöldatakmarkanir í verslunum þá hafa þær verið eftir tilteknum reglum. Þegar ákveðinni stærð húsnæðis er mætt, þá bætist við einn viðskiptavinur í samræmi við ákveðnar reglur með tilvísun til rýmisins. rýmisins. Það er í raun og veru undir þegar næsta skref verður stigið í afléttingum, sem ég vona að verði sem allra fyrst. Ég held að við þurfum að gæta mjög vel að því, og það hefur náttúrlega komið fram í máli fleiri þingmanna, að horfa mjög breitt á heilsu og áhrif á heilsu, lýðheilsu og samfélag þegar við glímum við veiruna. Um leið þurfum við að hafa augun opin fyrir því að ef við náum ekki undirtökunum í baráttunni við hana þá erum við komin með vandamál sem varða svo stóra hagsmuni, þegar heilbrigðiskerfið er undir,

Það er kannski í fyrsta lagi sá hópur sem er líklegastur til að verða fyrir heilsutjóni vegna Covid-19. Þar er náttúrlega okkar elsta og viðkvæmasta fólk. Þess vegna eru þeir hópar ofarlega. Þeir hópar sem sjá um að sinna framlínunni, hvort það er með bólusetningum, sýnatökum eða með því að sinna fólki á gjörgæslu eða annars staðar þar sem Covid-sjúklingar eru

Herra forseti. Við lifum sögulega tíma sem taka heldur betur í. Þreytan í samfélaginu er orðin umtalsverð en við eygjum þó ljós í fjarska, sem er bóluefni og allar þjóðir búa sig undir bólusetningu af kappi. Sem dæmi hafa Danir gert samning við fimm fyrirtæki sem samanlagt tryggja 15 milljónum manna bólusetningu. Í Danmörku, Færeyjum og Grænlandi búa hins vegar samtals bara nálægt 6 milljónunum,

fram hefur komið hefur ráðherra lagt fram frumvarp um að ríkið greiði þeim sem verða fyrir tjóni af völdum bóluefnis gegn Covid-19, hvort sem tjónið megi rekja til eiginleika efnisins eða rangrar meðhöndlunar. En hvernig verður eftirliti með aukaverkunum háttað?

Ýmislegt hefur heyrst varðandi útfærslu á framkvæmd bólusetningarinnar. Meðal annars hefur borgarstjórinn í Reykjavík nefnt í því samhengi að horfa megi til skipulags og framkvæmdar kosninga, sem tryggir að framkvæmdin verði í nærumhverfi fólks. Hvaða aðilar koma að samræmingu bólusetningar? Hvar mun hún fara fram? Hefur ráðherra eitthvert hugboð um hvenær bólusetning muni geta hafist

þakka honum fyrir greinargóðar spurningar. Í fyrsta lagi langar mig að nefna að hingað til höfum við engar vísbendingar um að þau bóluefni sem eru í þróun valdi alvarlegum aukaverkunum, en samkvæmt fréttum frá framleiðendum hafa 10–15% fengið væg inflúensueinkenni tveimur til þremur dögum eftir bólusetningu. Það er talið innan ásættanlegra marka þegar um er að ræða sjúkdóm sem haft getur banvænar afleiðingar.

skrið. Gert er ráð fyrir því að þetta sé framkvæmt í nærumhverfi, eins og hv. þingmaður nefnir. Við erum þá í raun að tala um hér á höfuðborgarsvæðinu, að hægt væri að að láta bólusetningu fara fram í stóru, aðgengilegu rými þar sem bílastæði eru næg o.s.frv. og þar sem hægt er að tryggja mjög hraða framkvæmd. Framkvæmd bólusetningarinnar sjálfrar á því aldrei að vera flöskuháls í framvindunni eða því hversu hratt þetta gengur yfir, heldur frekar þá hversu hratt efnin koma til landsins. Ég veit að forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur verið í sambandi við borgarstjóra um framkvæmd og útfærslu á þessum verkefnum. Ég geri ráð fyrir því að þetta geti hafist strax í byrjun ársins og á fyrstu vikum nýs árs, en á hversu miklum hraða get ég ekki sagt fyrir um. En miðað við það hvernig þetta lítur allt saman út getum við gert ráð fyrir því að markmiði um bólusetningar verði náð u.þ.b. við lok fyrsta ársfjórðungs ársins 2021. Og já, við gerum ráð fyrir að bólusetningin sé gjaldfrjáls.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir greinargóð svör. Við erum auðvitað stöðugt með hugann við velferð og líðan unga fólksins sem hefur margt hvert farið halloka í þessum faraldri.

Keppnisfólk í ýmsum greinum er eðlilega óþreyjufullt og telur að í ljósi reynslu og framkvæmdar í nágrannalöndunum nái sú leið sem Íslendingar hafa valið ekki nokkurri átt og staðhæfa að í þessum greinum sé smithættan hverfandi og ekki verjandi út frá mörgum forsendum að halda svo aftur af keppnisfólki. Þetta eru raddir innan úr þeirra hópi. Ég spyr um viðhorf ráðherra. Þau hafa svo sem komið fram að nokkru leyti. Við hvaða rannsóknir eða gagnreyndu upplýsingar er stuðst þegar svo stífar skorður eru settar gagnvart skipulögðum íþróttaæfingum?

Mig langar í lokin rétt að tæpa á allt öðru og það er hagur sveitarfélaganna. Nokkur sveitarfélög hafa orðið fyrir umtalsverðum kostnaði og tekjutapi vegna farsóttarinnar,

Verður að einhverju leyti komið til móts við sveitarfélög sem reyndi sérstaklega á í þessum efnum? Ég nefni sérstaklega í þessu sambandi Húnaþing vestra.

hafði ég þegar brugðist við vangaveltum af svipuðu tagi. En það er rétt að halda því til haga að veittar hafa verið undanþágur fyrir afreksíþróttafólk sem er að undirbúa eða æfa fyrir alþjóðleg mót eða keppnir. Þegar hv. þingmaður spyr um rannsóknir eða vísindalegan grunn fyrir þessum tillögum þá er því til að svara að þegar mér berast tillögur sóttvarnalæknis í samræmi við sóttvarnalög þá eru þær tillögur byggðar á upplýsingum, þekkingu á faraldursfræði, þekkingu á því hvar smithættu er helst að finna í samfélaginu o.s.frv. Það breytir því ekki að ég er sammála hv. þingmanni um mikilvægi íþrótta út frá svo mörgum sjónarmiðum. En auðvitað erum við sóttvarnalæknir samstiga í ákvörðunum um næstu skref hér eftir sem hingað til. til. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um sértækar ráðstafanir gagnvart þeim sveitarfélögum sem sætt hafa svæðisbundnum aðgerðum vegna sóttvarna. Mér er ekki kunnugt um að það hafi komið til álita. Það kann að vera en það hefur ekki verið

eins og sannarlega hefur verið í Húnaþingi vestra og raunar á einhverjum fleiri stöðum. En mér er ljúft og skylt að leita upplýsinga um það og koma þeim til hv. þingmanns.

mér finnst það einstaklega vel til fundið að Alþingi skuli hafa þennan hátt á, að ráðherrar komi hér og gefi okkur skýrslu og að við getum átt umræðu um þessi mál. Það gerir að verkum að ég held að við verðum betri í að taka ákvarðanir í þingmálum sem snerta þennan faraldur en það skiptir líka máli fyrir hina upplýstu umræðu. Mig langaði að segja það hér í upphafi. En að umræðu dagsins og bóluefnum. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt sem hefur komið fram hjá hæstv. ráðherra að fólki að kostnaðarlausu. Þetta tel ég að skipti gríðarlega miklu máli og er til þess fallið að allir hafi

að þjónusta af þessu tagi sé því að kostnaðarlausu og fólk í viðkvæmri stöðu. Ég held að þetta hljóti að skipta máli til að aðgerðin

Við höfum nálgast þetta með þeim hætti að þetta sé eins og annað sem Íslendingar hafa gert og landsmenn, sem er réttara að segja, í tengslum við Covid-19, að það snúist ekki um og bönn heldur miklu frekar um það að fólk vilji leggjast á árar. Þess vegna höfum við heldur ekki farið þá leið að skylda fólk til að fara í bólusetningu heldur að það sé partur af því sem við viljum gera af fúsum og frjálsum vilja til að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni.

að ná til fólks?) Það er gert ráð fyrir því að þeir aðilar sem annast bólusetninguna kalli eftir fólki í þeirri röð sem reglugerðin segir til um, þannig að fólk á að fá einhvers konar kvaðningu.

reynum að gera þetta eins gagnsætt og nokkurs er kostur en líka þannig að upplýsingum eða hvatningu sé beint að fólki í samræmi við þá forgangsröðun sem hefur birst í reglugerð.

það komi líka frumkvæði frá þeim sem eru að sinna þjónustunni því það er einmitt svo mikilvægt að þeir sem eru í viðkvæmri félagslegri stöðu

lítur alveg ágætlega út hjá okkur á Íslandi akkúrat núna. Það er auðvitað frábært og ég átta mig á því að þar liggur að baki gríðarlega mikil vinna hjá

taki þátt í því að kaupa bóluefni fyrir aðrar þjóðir sem ekki eru eins vel stæðar og við. Þar er horft fyrst og fremst til þriðja heimsins.

upplýsingamiðlun um Covid-19 og það hefur verið lögð mikil áhersla á það á vefsíðunni Covid.is að hafa upplýsingar á fleiri tungumálum og miðla þeim með sem markvissustum hætti. Ég geri ráð fyrir því að leitast verði við að gera það með sama hætti varðandi þessar upplýsingar, bæði að tryggja að þær séu aðgengilegar á fleiri tungumálum en ekki síður, þegar við erum að tala um fólk sem er búsett á hjúkrunarheimilum eða á sambýlum eða einhverjum öðrum slíkum stöðum, að tryggt sé með upplýsingagjöf bæði til íbúanna og til starfsfólksins hvernig þessari röð er háttað.

í þeim löndum þar sem aðgengið er ekki tryggt með sama hætti, ríki sem búa við fátækt o.s.frv. Þá er því til að svara að við höfum þegar lagt

Af þeim sökum hefur mesta vinnan innan ráðuneytis hennar vafalaust þurft að snúa að beinni baráttu við óværuna sjálfa. Ánægjulegar fréttir af þróun bóluefna berast nú hratt og örugglega og vonir standa til þess að hægt verði að hefja bólusetningarstarfið strax í upphafi næsta árs. Þó er ljóst að landsmenn hafa þurft að kljást við aðrar lýðheilsuógnir á undanförnum tíu mánuðum sem farið hefur minna fyrir, eins og gefur að skilja í miðjum faraldri. Hliðaráhrif sóttvarnaaðgerða hafa jafnframt fallið í skugga af faraldrinum sjálfum og ljóst er að næstu misseri munu afhjúpa umfang og alvarleika þeirra. Fyrirséð er að þörf verður á kröftugum mótspyrnuaðgerðum gegn þeim lýðheilsuvandamálum sem koma munu upp úr kafinu. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig hefur verið fylgst með þróun heilsufars þjóðarinnar meðfram faraldrinum og út frá afleiðingum sóttvarnaaðgerða?

er þetta afar viðamikil og mikilvæg rannsókn sem verið er að gera á vegum embættis landlæknis og Háskóla Íslands sem heitir Líðan þjóðar á tímum Covid-19. Þar verður að finna afar mikilvægan grunn til að beina sjónum okkar að í heilbrigðisþjónustunni. Ég tel mikilvægast af öllu þar að beina sjónum okkar að því í stóru myndinni sem skapar forsendur fyrir góða geðheilsu. Það er í raun og veru samvinnuverkefni þjóðarinnar allrar og allrar stjórnsýslunnar vegna þess að það er mikilvægt að við séum ekki svo upptekin af því að bregðast við sjúkdómum að við gleymum að fyrirbyggja þá.

býr við fátækt eða býr við efnahagslegan skort af einhverju tagi, skort á aðgengi á þjónustu eða einhverju slíku, þá eru miklar líkur á því að viðkomandi glími við vanheilsu og sérstaklega undir kringumstæðum eins og þessum. Þess vegna þurfum við að passa upp á að vera með augun á boltanum, ef svo má segja. Við þurfum að fylgjast mjög vel með í gegnum stýrihóp um lýðheilsu og annan stýrihóp um geðheilsu, hvernig þjóðinni reiðir af mánuð fyrir mánuð og ekki síst þegar þessi faraldur verður loksins að baki. Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra greinargóð svör við spurningum mínum og tek undir mikilvægi þess að ráðast í fyrirbyggjandi aðgerðir og að fyrirbyggjandi aðgerðir séu svo mikilvægur lykill að góðu heilsufari þjóðar.

Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort hún líti svo á að mikilvægt sé fyrir hana að hafa þessa heimild í verkfærakistunni. Telur hún rétt að möguleikinn á því að neyða fólk í slíka læknisaðgerð samrýmist mannhelgi?

kannski í hlutarins eðli að það sem ég legg til við þingið er það sem ég legg til að verði samþykkt og verði niðurstaðan. En hins vegar er það þingið sem er löggjafinn og ræður niðurstöðunni, þ.e. nefndin leggur til við Alþingi hvernig lögin muni líta út að aflokinni afgreiðslu þingsins. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að velferðarnefnd fái næði til að fjalla um málið og 1. umr. málsins er í raun Allar þær heimildir sem eru í frumvarpinu og eru í núverandi sóttvarnalögum eru heimildir sem ráðuneytið og sú sem hér stendur telur mikilvægar. Ég hef ákveðið að fara að ráði þeirrar nefndar sem skrifaði frumvarpið með aðkomu þeirra sem best þekkja til varðandi framkvæmd sóttvarnalaga.

þingmaður hefur skilning á því að baráttan gegn Covid sé svolítið í forgrunni núna og hefur verið á þessu ári, að það er líka þannig að við höfum bætt í fjármagni og áherslum varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir, varðandi heilsueflandi móttöku í heilsugæslunni, varðandi áherslur til að mynda á mikilvægi svefns. Ég og landlæknir höfum verið að undirbúa slíka herferð og það var komið í gang í janúar þegar við lentum í því að hafa önnur mál á dagskrá.

morgunsins talaði sóttvarnalæknir með örlítið öðrum hætti og vildi draga úr væntingum. Við erum að fá lyf, að mér skilst, frá þremur stofnunum. Dagsetningar eru misjafnar á því hvenær þau koma til okkar.

Hvernig förum við með það? Hvernig leysum úr því og bara stillum okkur á réttan stað? Hvers er eðlilegt að vænta og hvernig eigum við að stíga inn í nýja árið?

Það er unnið að samningum við fleiri fyrirtæki. AstraZeneca er eina fyrirtækið sem við höfum nú þegar undirritað samning við og samningur við Pfizer verður undirritaður 9. desember. Þetta er staðan. Það er ekki komin dagsetning á undirritun við Moderna en vonast er til að það verði fyrir jól. Við getum ekki fullyrt núna hvenær við fáum bóluefni frá hverju fyrirtæki fyrir sig eða hversu marga skammta á hverjum tíma en við getum hins vegar sagt að það er líklegt að við fáum skammta fyrir 85.000 manns frá Pfizer, fyrir 115.000 manns frá AstraZeneca og fyrir 40.000 manns frá Moderna. Þetta eru tölurnar sem við erum með í höndunum núna. Eftir að markaðsleyfi fæst hérlendis líður einhver tími þar til bóluefnin koma til landsins,

miðað við þær upplýsingar sem núna liggja fyrir, að við getum hafið bólusetningar á fyrstu vikum nýs árs og að markmiðum bólusetningar verður náð

sum hver búið við nokkra óvissu varðandi það hvernig næsta önn verður. Ákveðinn hópur hefur ekki komið í skólann sinn þessa önn en aðrir hafa fengið það að hluta til. Skólarnir hafa verið að leysa þetta eftir bestu getu og hefur verið aðdáunarvert að fylgjast með þeim. En mig langar til að spyrja hvort

aðgerðunum og því hvernig við sem samfélag höfum tekist á við faraldurinn. Ég held að það sé a.m.k. alveg ljóst að við getum dregið þann lærdóm að það er okkur til gæfu að hlusta á ráð okkar besta fólks. Það hefur líka verið okkar gæfa á Íslandi enn sem komið er að sóttvarnaráðstafanir hafa ekki verið flokkspólitísk bitbein eins og sums staðar hefur gerst í heiminum þar sem fólk hefur skipað sér í stjórnmálaflokka eftir því hvort það vill grímur eða ekki.

Við erum í þessu samhengi að ræða jákvæðar fréttir, þær koma nú ekki á degi hverjum í þessu samhengi, um bólusetningu og möguleika á henni. Ég hefði áhuga á að heyra nánari útlistun hæstv. ráðherra á kynningarmálum og upplýsingagjöf til almennings í því samhengi

hvort almenningur fái að heyra eitthvað meira um rök stjórnvalda um forgangshópana. Það hefur auðvitað komið fram í máli hæstv. ráðherra, eftir því sem ég skil, að það verði

Í fyrsta lagi varðandi upplýsingagjöfina þá held ég að ég verði að nefna það að sú umræða sem stendur núna yfir er í raun og veru partur af upplýsingagjöfinni því eins og fram hefur komið hér fyrr í umræðunni þá hrannast upp fréttir á hverjum degi af bóluefnum og hvenær þau komi og hvernig þessu verði háttað o.s.frv. Ég held að það hvíli mikil skylda á stjórnvöldum að að upplýsingar séu sem skýrastar. Varðandi upplýsingagjöf þegar komið er að því að bólusetja þá gerum við ráð fyrir því að

augljóst í þessu máli að árangur í heilbrigðismálum helst í hendur við árangur í efnahagsmálum, ekki bara hvað varðar opnun atvinnulífs og möguleika fyrirtækja og fólks til að fara að skapa sér tekjur, heldur einnig

í fréttum í gær sem talaði um líklega bólusetningu strax í byrjun janúar og síðan í ummælum sóttvarnalæknis á upplýsingafundi í dag þar sem hann talaði um raunhæfa bjartsýni

og svo liggur mér við að segja heilsa samfélagsins sem slíks. Þetta hangir allt saman og ég tek undir það sem hv. þingmaður bendir á í þeim efnum. En ég vil segja það líka, af því að það er dálítið óvenjuleg staða að mörgu leyti, að Alþingi Íslendinga hefur svo nýlega glímt við og tekist á við það að ræða gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu og afgreitt frá sér þingsályktunartillögu um það, gerði það á síðasta þingi. Þá erum við í raun og veru komin með dálítinn leiðarvísi þar sem við erum að tala um þætti eins og

sl. um að leggja það til við heilbrigðisráðherra að heimila opnun sundstaða. Þá var gert ráð fyrir því að þar gætu

Þannig að ég er algerlega sammála þingmanninum um mikilvægi þess að sundlaugar séu ofarlega á blaði þegar kemur að aðgerðum til þess að aflétta takmörkunum.

mikilvægt að fólk hafi tækifæri til þess í sem ríkustum mæli að hreyfa sig, og ekki síst þeir sem búa við einhvers konar hindranir á hreyfifærni. Mig langar, af því að ég geri ráð fyrir, forseti, að þetta sé mitt síðasta tækifæri undir þessari umræðu, að þakka hv. þingmönnum og forseta fyrir að vera með mér í því að gefa færi á umræðu sem þessari. Núna gátum við rætt um bóluefni og það hvernig þau mál öllsömul líta út fyrir Ísland. Staða málsins er sú að við höfum tryggt okkur kaup á bóluefnum, við höfum undirbúið kynningu, við höfum undirbúið flutning, við höfum undirbúið skipulag bólusetningarinnar, þannig að við erum reiðubúin fyrir það að bólusetja fyrir Covid-19.